**Jarnjak, Ivan (HDZ)** Prelazimo na treću točku dnevnog reda, to je - Prijedlog Deklaracije o promicanju europskih vrijednosti u Jugoistočnoj Europi Predlagatelj deklaracije Vlada Republike Hrvatske na temelju članka 129. Poslovnika Hrvatskog sabora. Prijedlog akta primili ste poštom. Raspravu su proveli Odbor za europske integracije i Odbor za zakonodavstvo. Izvješća ste primili na sjednici. Želi li predlagatelj dodatno obrazložiti prijedlog?

poštovane dame i gospodo zastupnici. Vlada Republike Hrvatske predlaže Hrvatskom saboru donošenje Deklaracije o promicanju europskih vrijednosti u Jugoistočnoj Europi pripremljene u kontekstu završetka pregovora o pristupanju Republike Hrvatske Europskoj uniji. Podsjećam kada smo 2005. godine otvorili pristupne pregovore s Europskom unijom to smo učinili potaknuti velikim europskim projektom vođeni željom da postanemo njegovim integralnim dijelom i vratimo se onom kulturno civilizacijskom krugu kojem zaista i pripadamo. Tijekom složenog procesa pregovora dokazali smo svoju vjerodostojnost kao i unutarnju snagu za sve obuhvatne, vrlo složene reforme. Naši napori urodili su plodom i Hrvatska će potpuno spremna i ravnopravna s ostalim članicama Europske unije postati njezina 28. članica 1. 7. 2013. godine. Iz tog razloga upravo osnaženi zaključivanjem pregovora i činjenica da ćemo postati punopravna članica kao što sam rekao sredinom 2013. godine odlučivat ćemo o svim pitanjima koji se tiču Europske budućnosti, danas naravno osjećamo i neke nove obaveze i odgovornosti. stoga, Hrvatska danas pozvana svojim pozitivnim primjerom želi poticati viziju na kojem počiva projekt i želi poticati proširenje. Isto tako želimo poticati viziju mira, slobode, vladavine prava i socijalno tržišno gospodarstvo. Ovim prijedlogom Deklaracije želimo isto tako dati dodatnu težinu činjenici da ćemo nastaviti promicati Europske vrijednosti i podupirati daljnje proširenje Uz podršku svim državama kandidatima i potencijalnim kandidatima jugoistočne Europe u ostvarivanju njihove europske i euroatlantske perspektive. Kao članica NATO-a unije Hrvatska politiku proširenja smatra jednom od najuspješnijih politika Europske unije. Od nje su koristi imale sve države koje su postale dijelom velikog zajedničkog političkog i ekonomskog prostora koji broji više od 500 milijuna stanovnika. Iz Europske perspektive cilj proširenja je vrlo jasan, jednostavan, proširiti područje mira, stabilnosti, napretka i vladavine prava diljem Europe, rad na ostvarenju stabilnosti i blagostanja i nastavlja se upravo u ovom području u području jugoistoka Europe. Jasno valja naglasiti i ponavljati prije nego pristupe Europskoj uniji svi kandidati za članstvo moraju ispuniti stroge kriterije. Od uspostave stabilnih demokratskih institucija koje jamče ljudska prava, vladavinu zakona i poštivanju manjina, do konkurentne tržišne ekonomije i provođenja pravnog poretka Europske unije. Dakle, sve one zemlje koje pretendiraju na punopravno članstvo Hrvatska nastavak reformi koje su potrebne za postizanje i primjenjivanje standarda koje važe u Europskoj uniji i NATO-u od osobitog je interesa za Republiku Hrvatsku jer ti reformski procesi bez sumnje imaju stabilizirajuću i razvojni dimenziju za cijelu regiju kako u političkom tako i u gospodarskom smislu. A nama je osobito važno zbog pitanja kao što su zaštita okoliša, energetska sigurnost, razvoj turizma i privlačenje gostiju iz ostatka Europe i svijeta. Hrvatska se stoga odlučno zauzima za nastavak procesa proširenje temeljenog na preuzimanju te dosljednoj i korjenitoj provedbi pravne stečevine Europske unije. Na tom putu Hrvatska pomaže i spremna je pomagati svojim stečenim znanjem i iskustvima i nastaviti pomagati svim onim državama koji svoju budućnost vide u Europskoj uniji, naravno tu prije svega mislim na zemlje jugoistočne Europe. Kako što smo više puta naglašavali, naše je stajalište da je otvoreno pitanje između država koje su bilateralnog karaktera, kao što su na primjer granična pitanja, ne smiju kočiti pristupanje država kandidata u europsku uniju i to od početka procesa pa do stupanja na snagu ugovora o pristupanju i uvjereni smo da je upravo postizanje dogovora sa Slovenijom, sjećamo se dogovora predsjednice Vlade gospođe Kosor i slovenskog premijera Pahora o rješavanju graničnog pitanja u rujnu 2009. godine, taj dogovor dao je dobar primjer svima u regiji kako i na koji način treba rješavati ta pitanja. Hrvatska je dakle regionalni model pozitivnih promjena, njeno skoro članstvo u Uniji predstavlja dodatni motiv svim zemljama jugoistočne Europe da još odlučnije nastave s reformama na svom eurointegracijskom putu. Za Hrvatsku je isto tako važno i u svakom slučaju će se nastaviti i dalje profilirati kao neupitni preglednih u regiji jugoistočne Europe, središte pozitivnim promjena i generator napretka. Prijedlog Deklaracije Hrvatska vlada zato smatra gestom podrške zemljama jugoistočne Europe u ostvarivanju njihove europske i euroatlantske perspektive temeljem vrednovanja individualnih odnosno individualnog postignuća pri ispunjavanju zadanih kriterija te preuzimanju i provedbi pravne stečevine Europske unije. Otvaram raspravu. Prvo su na redu klubovi. U ime Kluba IDS-a uvaženi zastupnik Damir Kajin. Nema ga gubi pravo na raspravu. U ime Kluba HDZ-a uvažena zastupnica Đurđica Sumrak. Izvolite.

Hvala vam gospodine predsjedavajući, uvaženi gospodine ministre, uvažene kolegice i kolege zastupnici. Pa evo, pred nama je ovaj Prijedlog deklaracije o promicanju Europskih vrijednosti u jugoistočnoj Europi i kao što je ministar rekao to je doista jedna gesta podrške zemljama jugoistočne Europe pri ulasku u Europsku uniju. slijedom završetka pristupnih pregovora Republike Hrvatske sa Europskom unijom i višekratnih kontakata sa Europskom komisijom kao i državama članicama Europske unije, Vlada Republike Hrvatske predlaže Hrvatskom saboru donošenje deklaracije o promicanju Europskih vrijednosti u jugoistočnoj Europi. Deklaracijom se daje potpora zemljama jugoistočne Europe u ostvarivanju europske i euroatlantske perspektive temeljem individualnog vrednovanja dostignuća te striktnog i poštenog procjenjivanja napretka u provođenju potrebnih reformi. Ujedno se izražava čvrsto stajalište Republike Hrvatske da otvorena pitanja između država koje su bilateralnog karaktera, ne smiju kočiti pristupanje država kandidata u Europsku uniju od početka procesa do stupanja na snagu ugovora o pristupanju. Osnažena završetkom pristupnih pregovora i ulaskom u europsku uniju Hrvatska postaje 28. članica 1. srpnja 2013. godine. Republika Hrvatska će se dalje zauzimati za promicanje Europskih vrijednosti i mira, slobode, vladavine prava, demokracije i socijalnog tržišnog gospodarstva. Kao članica NATO-a a uskoro i EU Hrvatska će posebno brinuti o promicanju navedenih vrijednosti u Jugoistočnoj Europi. Europi. RH smatra politiku proširenja EU jednim od njezinih najuspješnijih politika. Hrvatska će se i dalje odlučno zauzimati za nastavak procesa proširenja temeljenog na individualnom vrednovanju postignuća od strana država kandidata u ispunjavanju kriterija, te preuzimanju i provedbi pravne stečevine EU. Čvrsto stajalište da otvorena pitanja između država koja su bilateralnog karaktera kao što su npr. granična pitanja, ne smiju kočiti pristupanje država kandidata u EU od početka procesa do stupanja na snagu ugovora o pristupanju. Za RH je od posebnog interesa da sve zemlje Jugoistočne Europe nastave s reformama koje su potrebne za postizanje i primjenjivanje standarda EU i NATO-a. Na temelju vlastitog iskustva RH smatra da takav reformski proces ima stabilizirajući ali i razvojnu dimenziju. Hrvatska će i dalje pružiti potporu svim zemljama Jugoistočne Europe u provođenju reformi pridržavajući se pri tome politike striktnog i poštenog procjenjivanja napretka u ostvarivanju europske i euroatlantske perspektive svakog pojedinog kandidata. Klub HDZ-a podržat će donošenje ove deklaracije. Hvala. **Jarnjak, Ivan (HDZ)** Zahvaljujem. U ime kluba HNS-HSU-a uvaženi zastupnik Miljenko Dorić. Izvolite. Uvaženi gospodine potpredsjedniče Hrvatskog sabora, gospodine ministre, kolegice i kolege. U klubu HNS i HSU pažljivo smo pročitali deklaraciju i imamo određene primjedbe na sam tekst, ali se isto tako moramo pitati čemu ova deklaracija u ovome trenutku. bezbroj puta su i premijerka i predsjednik i drugi govorili o tome da Hrvatska neće kočiti nikoga na putu prema EU, dapače da ćemo za razliku od onoga što se nama dogodilo mi pomagati našim susjedima i drugim kandidatima da taj put što kvalitetnije i brže pređu. Zaista mislimo da se ovim ništa dodatno ne rješava. Da li je to dio ovog paketa da se pomalo sanira ili saniraju neke poruke koje su shvaćene kako su shvaćene iz prošlotjedne rasprave odluka Hrvatskog sabora i Vlade, ne znamo, ali čini nam se zaista nepotrebno. No, idemo na samu deklaraciju. Što nas pomalo smeta? Radi se o 6 rečenica i 5 naših prigovora. Idemo dalje. Osnažena završetkom pristupnih pregovora i ulaskom u EU 1. srpnja 2013. godine. Dakle, kako znamo da ćemo 2013. biti osnaženi? Dakle, to je profuturo, a osim ako autor teksta ne smatra da će buduća Vlada biti puno efikasnija, učinkovitija i da ćemo znatno bolje živjeti. Trebalo je staviti točku nakon pristupnih pregovora. To jesmo radili, to nas je osnažilo, ohrabrilo itd. međutim pozivati se na nekakav budući datum, apsolutno ne. Kada se govori o europskim vrijednostima kolegice i kolege. Postoje tri temeljne europske vrijednosti. To je demokracija, to je vladavina prava i to je zaštita ljudskih prava. Tri. Jedna Jedna od tri europske vrijednosti ovdje nije ni spomenuta, a kamoli razrađena. Autor je dodao po vlastitom nahođenju još nekoliko elemenata što čini nam se također da nije bilo potrebno ili barem ne davati nekim od njih onaj značaj koji bi mogli naći u brojnim konvencijama i dokumentima i pravnim aktima Vijeća Europe recimo gdje se posebno ističu i radi na tim europskim vrijednostima, ali ja ih čak nazivam paneuropskim vrijednostima. Evo ja ću nabrojiti samo neke od njih kada je politika u pitanju. Učinkovitost politike, transparentnost politike, vladavina prava, uvažavanje etičkih načela, stručnost, inovativnosti i prihvaćanje promjena, dugoročno planiranje i održivi razvitak, ispravan financijsko poslovanje, poštivanje ljudskih prava, odgovornost, participacija građana u procesu odlučivanja, te inzistiranje da političke odluke moraju biti uvijek i samo u interesu građana. Evo, to su recimo 12 dodatnih načela koje smo mogli eventualno razraditi i spominjati kada se radi o europskim vrijednostima. E sada, idemo dalje. U 5. rečenici se spominju standardi EU i NATO-a i euroatlantska perspektiva. Mi se pitamo da li mi kolegice i kolegice imamo pravo nekome nametati ili ga usmjeravati ili mu ukazivati da je euroatlantska perspektiva i njegova perspektiva, da bude članom nekog vojnog saveza. Ja imam osjećaj da neke države koje se žele približiti EU ne žele biti članicom NATO-a i to je njihovo pravo. Zašto onda i ovdje i to stavljamo uz bok jasno ovih drugih kriterija vezanih uz EU ako nam je to cilj. Još je bilo nekoliko elemenata. Idemo još spomenuti jednu. Promicanje navedenih vrijednosti u Jugoistočnoj Europi. Kolegice i kolege, mi moramo biti iskreni da neke od tih vrijednosti moramo još uvijek promicati i u RH kada su kada su u pitanju vladavine prava, kada su u pitanju ljudska prava, kada je u pitanju socijalno-tržišno gospodarstvo, sve su to elementi gdje mi još moramo puno raditi sami na tim kriterijima, a kamoli da ih mi promičemo. Ono što nas posebno smeta, srećom i Hrvatska i sve zemlje Jugoistočne Europe su članice Vijeća Europe, prema tome, ti kriteriji Vijeća Europe, tih sjajnih 200 konvencija su temelj i za njih i za nas koji nam pokazuje putokaz u kojem pravcu ići, ali ne promicati kolegice i kolege, već implementirati u praksi provesti. To je cilj. I oni znaju i mi znamo za sve te kriterije. Hrvatska je već 15 godina punopravna članica Vijeća Europe. Ono što me doduše smeta i da nikada nismo u 15 godina pravili jednu analizu koje smo mi u 15 godina konvencije potpisali, koje smo ratificirali i koliko smo daleko otišli u implementiranju tih konvencija. Prema tome, dajte počnimo od sebe, a onda jasno prosipajmo pamet i drugima kažimo, naime ove ili one kriterije. Prema tome, ja zaista moram reći da je naša rasprava unutar kluba bila vrlo zanimljiva. Mi smo pokušavali naći pozitivne i negativne elemente unutar ove deklaracije. Sveukupno moram reći da nismo našli opravdanje za to da mi promičemo ono što je već davno proklamiramo i navedeno u europskim dokumentima, posebno onima Vijeća Europe. Hvala

Pa iz ovog dijela rasprave kojeg sam uspio čuti od kolege Dorića moglo bi se zaključiti zapravo da mi donosimo jednu deklaraciju za koju nema nikakve potrebe u političkoj javnosti da se uopće o njoj raspravlja niti da se o njoj govori budući da je riječ o europskim vrijednostima. A ja mislim da je to upravo zato što je riječ o europskim vrijednostima, zato što je Hrvatska napravila velike iskorake i velike korake prema punopravnom članstvu u Europskoj uniji i završila pregovore, napravila niz reformi hrvatskog društva koje vi iz oporbe ne želite priznati, ali to je manje bitno. Puno je bitnije da Europska komisija prepoznaje što je Hrvatska napravila tijekom pregovaračkog procesa puno je važnije da hrvatski građani znaju da je taj put reformi bio težak, nije bio jednostavan, ali da je bio najteži put pregovaranja do sada kad se govori o članstvu u Europskoj uniji. Daleko teže nego što je to bilo za onih 10 zemalja koje su postali punopravni članovi 2004. ili za Bugarsku i Rumunjsku koje su postale punopravni član 2007. godine. Dakle, daleko teže. Zašto, zato što smo imali pregovore koji su po prvi put uveli mjerila, benchmarke, po prvi puta se za svako poglavlje i za otvaranje i za zatvaranje su se uvodili posebni uvjeti, da to jednostavnim jezikom kažem, a ti uvjeti su značili i izmjenu zakonodavstva, ali istovremeno efikasnu implementaciju svih tih zakona koji su se mijenjali u procesu pregovaranja. Dakle efikasnu implementaciju što znači da je taj zakon trebao zbilja zaživjeti u praksi i da tek nakon što se on pokazao oživotvoren u praksi da je tek tada se moglo određeno poglavlje zatvoriti. Znači, Hrvatska je prošla strahoviti put reformi. Svi oni koji ne žele to priznati a nažalost takvih je puno sa strane oporbenih predstavnika, jednostavno ne govore istinu, ne žele govorit istinu i jednostavno obmanjuju hrvatsku javnost kad govore da Hrvatska nije napravila potrebne reforme. To je jednostavno neistina. I danas imate u izvješću koje je napravila Europska komisija o napretku Hrvatske, koje je zadnje godišnje izvješće na ovaj način jer je Hrvatska završila pregovore, imate to jasno napisano i jasno izrečeno od strane Europske komisije o tome koliko je Hrvatska napredovala u svim područjima, a pogotovo u nekim područjima za koje se ovdje govorilo da nismo ništa napravili. Dakle, Hrvatska ovom deklaracijom jasno želi dati do znanja svima, i u Hrvatskoj ali i izvan Hrvatske, da je njen i da je njen interes da ima okružje, europsko okružje, da sve zemlje koje imaju aspiracije prema europskim ili euroatlantski integracijama da će biti poduprto od strane Republike Hrvatske na tim njihovim putevima, da ćemo i podupirati i pomagati prije svega našim iskustvom jer možemo našim iskustvom puno doprinijeti našim susjedima, puno. Naše iskustvo je dragocjeno, ono kroz što su prošli naši pregovarači, Vlada, ministarstva, svi ljudi koji su sudjelovali po pojedinom području, a nekoliko tisuća ljudi je sudjelovalo u pregovaračkom procesu. Njihovo iskustvo je vrlo dragocjeno i može zbilja biti od velike pomoći svim našim susjedima. Ovom deklaracijom jasno kažemo da stojimo na raspolaganju svima onima koji žele krenuti ovim putem europskih integracija da im Hrvatska doista može pomoći, tim više što su nam poznati problemi, poznate su nam prepreke koje te zemlje imaju. Ali ono što jasno želimo kazati je da nećemo ni u kom slučaju taj put njihov otežavati nego da im ga želimo olakšati. To je ono što je jasno rečeno u ovoj deklaraciji. Ali isto tako njima samima treba biti jasno da te korake mogu napraviti samo oni sami, da to što se zahtijeva od država koje pristupaju u Europsku uniju da isključivo o njima samima ovisi koliko će brzo taj napredak ići, koliko će efikasno biti reformiranje tih društava i podizanje standarda na razinu europskih standarda. Dakle isključivo njihovim koracima, o njihovoj dobroj volji, o njihovom političkom okružju unutar njihovih zemalja ovisi o tome kakav će biti napredak prema Europskoj uniji. Mi smo imali jednu dobru pozitivnu stvar koja nam je olakšala da se ne svađamo i ne prepucavamo u Hrvatskom saboru, a to je bio politički konsenzus i stvaranje Nacionalnog odbora za praćenje pregovora jer ta činjenica je olakšala taj put. Zašto je olakšala, zato što jednostavno nismo se ovdje prepucavali oko pitanja koja su vezana uz pregovore nego smo jednostavno na Nacionalnom odboru konsenzusom, dakle svi su se morali složit koji su sudjelovali u radu Nacionalnog odbora, svi su morali biti suglasni. Svaki pojedini član Nacionalnog odbora morao je dati svoju suglasnost na ono stajalište koje je Vlada Republike Hrvatske uputila prema Europskoj komisiji. I danas nitko ne može govoriti ispred tih drugih stranaka kako nešto nije bilo poznato, kako se nije znalo, nije se znalo što se traži itd. To jednostavno nije istina, to je obmanjivanje, opet obmanjivanje. Jer su njihovi predstavnici, predstavnici svih parlamentarnih stranaka su bili članovi Nacionalnog odbora i sudjelovali u radu Nacionalnog odbora. Bez njihove suglasnosti, bez njihovog pozitivnog glasa za nije se moglo niti jedno stajalište Vlade Republike Hrvatske uputiti prema Europskoj komisiji. Prema tome, sve je svima bilo poznato, druga je stvar što su se pregovori odvijali na način kakva je to bila praksa u Europskoj uniji, da se jednostavno ne objavljuje ono što se ispregovara do konačnog trenutka zaključenja pregovora, odnosno dok Europska komisija ne objavi rezultate tog procesa. Dakle, ono što je bitno istaknuti je da će Hrvatska dati pomoć svojim susjedima, ali isto tako će naravno očekivati da ti koji krenu europskim putem ili euroatlantskim integracijama, da ispune sve svoje obveze i da postignu one standarde koji su potrebni na tom putu. I u tom smislu mislim da je dobro da i Hrvatski sabor u ovom trenutku, upravo u ovom trenutku predložio ovu deklaraciju koja jasno kazuje što je interes Republike Hrvatske jer ovdje se radio o interesu Republike Hrvatske jer želimo mirno okružje, želimo da se Bosna i Hercegovina u kojoj je Hrvatski narod o kojem se moramo brinuti temeljem Ustava i ustavnih odredbi, a ne samo temeljem Ustava nego zato što je to dio hrvatskog korpusa i jednako kao i ostali dio hrvatskog korpusa koji je drugdje po svijetu. Mi jednostavno želimo da se brinemo i želimo da oni žive u uređenoj državi u kojoj će imati svoja prava jednako kao i ostala dva naroda u ovom slučaju u Bosni i Hercegovini i ne vidimo ništa u tome lošega. Štoviše, mislimo da hrvatski narod u Bosni i Hercegovini može biti odlična poveznica onog trena kad Hrvatska postane punopravan član Ista je stvar i sa ostalim susjedima kojima želimo puno uspjeha na tom putu. Želimo da ga što prije savladaju jer će u tom slučaju Hrvatska imati bolju poziciju, imat će bolju poziciju za promociju i svojih proizvoda, za promociju promociju sebe kao države Europske unije, kao nove članice Europske unije. I iz te pozicije apsolutno će moći dakle otvoriti nove prostore suradnje. Prekogranična suradnja je nešto što je danas već normalno za sve one koji sudjeluju u raznim programima Europske unije, a to je nešto na čemu ćemo mi bazirati i mogućnosti razvoja naših susjeda jer doista ne vidimo tu puno prostora od razvoja infrastrukture. Prije par dana sam na Skupštini OESS-a, na parlamentarnoj skupštini u Dubrovniku govorio o jednoj činjenici koja je doista porazna za naš, dio Europe, za dio jugoistočne Europe a tiče se prometne povezanosti. Nevjerojatno je da danas u 21. stoljeću kad su komunikacije, kad se odnosi prometa takvi da se mogu savladavati ogromne razdaljine za vrlo kratko vrijeme, da mi svega 250 kilometara recimo od jedne Makedonije, za to nam treba možda nekih desetak sati ako hoćete krenuti automobilom recimo iz Dubrovnika prema Makedoniji. Za 250 kilometara ono što prođete u Francuskoj sa TŽV-om za jedan sat ili što prođete na autocesti za sat i pol vremena. Dakle, to je jednostavno neprihvatljivo i naravno da se takve države koje jednostavno su nepovezane, koje nisu kompatibilne, koje nemaju dobru infrastrukturu naravno da se ne mogu razvijati, odnosno da se sporo razvijaju i naravno da zaostaju. Činjenica je da smo zatražili na tom sastanku da OESS, odnosno da oni koji rade na projektima u našoj regiji, jugoistočnoj Europi naprave sve što je moguće, a prije svega i Europski parlament, da jadransko-jonska inicijativa doista zaživi i da se taj pravac prema Grčkoj otvori i da jednostavno imamo normalnu komunikaciju među ovim državama. Dakle, od Crne Gore preko Kosova, Makedonije, Albanije do Grčke. To je pravac koji ide na Tursku koji će se dalje intenzivno razvijati. I doista mi ukoliko na vrijeme ne uđemo u taj prostor onda ćemo biti na neki način i dijelovi Hrvatske i ti dijelovi jugoistoka Europe će biti prilično zapostavljeni. I to je nešto na čemu ćemo raditi intenzivno i oko čega ćemo razgovarati sa svim našim susjedima. **Jarnjak, Imamo najprije jedan ispravak. To je uvaženi zastupnik Daniel Srb. Izvolite. **Srb, Daniel (HSP)** Hvala lijepo. Cijenjeni kolega je prilikom svog izlaganja iznio kako su u Nacionalnom odboru za praćenje pristupnih pregovora bili zastupnici svih političkih opcija. To nije

Kolega Matušiću, prije nego što ste dotakli pitanje koje ste dotakli. Ja sam već bio podigao repliku i hvala vam da ste dotakli to pitanje suradnje Republike Hrvatske sa susjedima gdje žive Hrvati i onda u tom kontekstu, a i u kontekstu kojeg smo malo prije čuli spomen na europske vrijednosti mislim da je vrlo važno spomenuti da je osiguranje manjinskih, narodnjačkih prava zapravo također europska vrijednost i postizanje jedne razine na razini koju je postigla Republika Hrvatska je od nacionalnog ja bih rekao interesa i Republike Hrvatske kad su u pitanju naši susjedi. hrvatski državljanin koji živi s obitelji u Bosni i Hercegovini ponosan na ta postignuća Republike Hrvatske prema nacionalnim manjinama u Republici Hrvatskoj. I također na tom tragu, dakle otvara se pitanje istih takvih postignuća recimo sad u ovom slučaju govorim o recimo položaju hrvatske nacionalne manjine u Republici Srbiji, a osobito potaknut nedavnim događajima koji su se dogodili kad su u pitanju naši predstavnici, odnosno zgrade u kojima naši ljudi, odnosno njihove institucije zapravo predstavljaju Hrvate. Znate da je tamo bilo i kamenovanja i svega. S druge strane otvara se pitanje ne znam ni ja cjepkanja tog korpusa. Hercegovini gdje zapravo nije dopušteno na žalost suverenom narodu, Hrvatima u Bosni i Hercegovini niti jednakost u predstavljanju, dakle u vlasti, sudjelovanju u vlasti i zastupljenost Hrvata kao takvih na na tom prostoru. Dakle, tu se otvaraju pitanja rekao bih da su ona i od europskog značaja. Dakle, jer kako će sutra Europa primiti neku članicu koja do te razine krši manjinska narodnjačka prava i zapravo u tom kontekstu otvara se i pitanje Hrvatske na koji način će Hrvatska djelovati. …/Upadica Moj stav je apsolutno poznat kad je u pitanju prije svega Bosna i Hercegovina. Ja cijelo vrijeme govorim Bosna i Hercegovina sutradan u Europskoj uniji, jer vjerujem da bi to pomoglo Bosni i Hercegovini u njenoj stabilnosti na koncu i postizanju prava svih i jednakosti. Ali evo, otvaraju se ta pitanja na koji način mislite da Hrvatska može sudjelovati i unaprijediti odnose. Hvala lijepa. **Jarnjak, Ivan (HDZ)** Odgovor na repliku uvaženi zastupnik Frane Matušić. Izvolite. Zahvaljujem gospodine potpredsjedniče. Pa u pravu ste kolega Bagarić kad govorite da zapravo europski put jamči bolji status nacionalnim manjinama i našim susjednim državama jer to je činjenica. Naime, Hrvatska je poznato je da ima vrlo visoke standarde što se tiče zaštite prava nacionalnih manjina i to je nešto s čime mi možemo biti slobodno mogu reći ovdje ponosni je nešto što ističemo i u svim razgovorima na recimo konkretno i u Vijeću Europe o kojem je ovdje govorio kolega Dorić itd. Ali budite uvjereni da se stanje u Bosni i Hercegovini intenzivno prati. I ova činjenica koju ste istaknuli, da je hrvatski narod zapravo nema pravo da ga zastupaju pravi legitimni predstavnici zapravo je poznato. Prije par dana je bila jedna rezolucija u Vijeću Europe koja je tu činjenicu istaknula, da je jasno da hrvatski narod ne priznaje one koji ih pokušavaju danas predstavljati u Bosni i Hercegovini zato što nisu njihovi legitimni predstavnici. Jer njihovi legitimni predstavnici koji su dobili preko 90% 90% glasova hrvatskih birača jednostavno nisu oni koji su sklopili pakt sa SDP-om, da ne govorim dalje. Ta je situacija dakle poznata i sasvim sigurno da će europski put i Bosne i Hercegovine i Srbije jamčiti bolju zaštitu prava nacionalnih manjina tako i hrvatske nacionalne manjine u Srbiji, ali sasvim sigurno konstitutivnog naroda Hrvata dakle u Bosni i Hercegovini. To je apsolutno nešto na čemu ćemo mi inzistirati i sama Europska unija će inzistirati na tome i tražit će da se u tom području standardi podignu na najveću moguću razinu, onu koja je primjerena i onu koja je danas u Hrvatskoj. Zahvaljujem. I druga replika, uvaženi zastupnik Miljenko Dorić. jedna politička poruka. Političke poruke ovog sadržaja su već davno upućene našim susjedima, davno upućene, i jasno smo im rekli da vas nećemo kočiti, jasno smo im rekli da ćemo im pomagati, dapače već smo im i pomogli, kompletan prijevod aquisa i mnogih drugih dokumenata na CD-u koliko se sjećam Vlada je već dala je li tako, čelnim ljudima u tim državama. Prema tome to je već dokazano i pokazano na brojnim primjerima u kom pravcu politički promišljamo i radimo. Ponavljam smeta i mene i nas, slušajte kao članica NATO-a Republika Hrvatska će posebno brinuti o promicanju navedenih vrijednosti u jugoistočnoj Europi, jedna od tih vrijednosti je socijalno tržišno gospodarstvo, je vladavina prava, itd. Mislim da tu nismo dovoljno jaki da mi budemo ti koji ćemo promicati te vrijednosti. Znamo koje su to vrijednosti, znamo tko ih promiče, a na nama je i na našim susjedima da ih implementiramo. Mi još to nismo učinili. Nadalje za Republiku Hrvatsku je od posebnih interesa da sve zemlje, sve zemlje pazite jugoistočne Europe nastave sa reformama koje su potrebne za postizanje i primjenjivanje standarda Europske unije i NATO-a, a vi i ja smo bili zajedno u Beogradu na jednoj komisiji Vijeća Europe kada su Srbi jasno rekli naša perspektiva nije euroatlantska, nije NATO. Prema tome otkud nam pravo reći da sve zemlje ćemo jasno gurati u taj isti koš. Zahvaljujem. Odgovor na repliku, uvaženi zastupnik Frano Matušić. Izvolite. **Matušić, Frano (HDZ)** Zahvaljujem gospodine potpredsjedniče. Kolega Doriću, mislim da mi dobro znamo o čemu govorimo, zato ću vam odgovoriti vrlo jasno. Dakle doista je riječ o vrijednostima, NATO je danas naravno osim obrambene i snažne vojne sile i u svakom slučaju sustav vrijednosti, dakle koji promiče iste one vrijednosti koje promiče

naravno želi na neki način promovirati, samo članstvo Hrvatske u Europskoj uniji znači da je ona napravila te reforme, jer ne bi mogla postati prvo član NATO-a da nije napravila reforme koje su bile potrebne, da bi bila efikasan član NATO-a, i ne bi mogla postati, ne bi mogla završiti pregovore s Europskom unijom, što znači konkretno u trenutku završetka pregovora mi smo spremni za Europsku uniju. Treba još ratificirati, dakle treba proći proces ratifikacije, to je doista tehnički posao, vi i ja to dobro znamo da je doista riječ o tehničkom poslu koji se mora odraditi, i zato je datum 1. srpnja 2013., ali u ovom trenutku Hrvatska apsolutno zadovoljava sve standarde Ja se usuđujem reći čak i bolje stojimo i imamo bolje standarde nego neke sadašnje zemlje. I sami znate recimo da, evo jučer smo imali vrlo jasnu izjavu gospodina Dirka Langea u Europskom Parlamentu, ispred Europske Komisije koji je rekao da Hrvatska neće imati monitoring nakon ulaska, nakon punopravnog članstva. Ono što danas imaju konkretno zemlje članice Europske unije, kao što su Bugarska i Rumunjska, oni imaju monitoring,

i NATO, jer je doista riječ o vrijednostima, a ne ni u kom slučaju članstvu u NATO-u, nego o vrijednostima koje zastupa i NATO savez. **Jarnjak, Ivan (HDZ)** Hvala lijepa. Molim vas, držite se vremena da, neugodno da stalno opominjem. U ime predlagatelja, Hvala. Izvolite. **Jandroković, Gordan (HDZ)** Hvala lijepa gospodine potpredsjedniče. Zahvaljujem se svima koji su sudjelovali u raspravi, ona nije bila duga, ali mislim da je bila korisna. Slušajući gospodina Dorića stekao sam dojam da on prihvaća sam bit deklaracije, da ima određenih sadržajnih primjedbi, nisam baš shvatio zašto mu smetaju neke od navedenih formulacija u deklaraciji, posebno me iznenađuje to da gospodinu Doriću smeta i klubu HNS-a, ako ste govorili u ime kluba ili pojedinačno, datum 1. srpnja 2013. godine, to je cilj koji je prihvatila i Europska Komisija i zemlje članice i sama Hrvatska, i ne znam što vam smeta da to navedemo u deklaraciji, dapače samo pokazujemo namjeru da jednako ustrajno kao što radili do sada i do 1.7.2013. godine napravimo sve što je potrebno da bismo postali punopravna članica. Dakle 1. srpnja je datum kojem težimo i uvjeren sam da ćemo ga i ostvariti. Nije mi isto tako jasno kada govorite o tome da Hrvatska nije dovoljno jaka u vrijednostima koje promičemo ovom deklaracijom da bi ih mogla preporučivati drugima, to je jedan stav koji je iznenađenje, podcjenjivanje vlastitih postignuća, ako cijela Europska unija plješće Hrvatskoj, danas ste vidjeli tekst izvješća, završnog izvješća o napretku Republike Hrvatske, vidjeli ste vjerujem isto tako i tekst mišljenja o zahtjevu Republike Hrvatske za članstvo u Europskoj uniji. To je finalno, pozitivno mišljenje kojim Europska Komisija kaže Hrvatska je dobrodošla, Hrvatska je od 2003. kad je podnijela taj zahtjev za članstvo, evo 2011. spremna za punopravno članstvo. I sad vi postavljate pitanje da li mi imamo moralno pravo drugima govoriti o europskim vrijednostima. Pa naravno da imamo. Pa mi smo ponosni na ono što smo učinili, mi smo prošli iznimno težak put o kojem je govorio i kolega Matušić, i što bismo mi danas trebali skrušeno sramiti se naših postignuća? Ne, naravno da ne. Nego ćemo jasno reći mi smo svoj posao obavili, želimo vam pomoći da vi napravite isto to, nikoga ne podcjenjujući ali potpuno svjesni i samopouzdani da ono što smo napravili drugi u jugoistočnoj Europi još nisu napravili. Osim toga preporučamo samo dobro, sustav zaštite temeljnih ljudskih manjinskih prava, vladavinu prava, tržišno gospodarstvo, sve ono što smo mi kroz proces pregovora iznijeli, nadamo se da će učiniti i druge zemlje. I kada kažete te su poruke poslane. Je, one su poslane, ali ne u ovoj formi, u formi deklaracije, i ne u ovome trenutku, a trenutak je završetak pregovora, pozitivno mišljenje o našoj kandidaturi, odnosno o članstvu, i završno izvješće koje isto tako konstatira da je Hrvatska ostvarila veliki napredak u svim područjima. To tako piše gospodine Doriću, ja vas molim da pročitate to. I zato iz tog razloga mi danas o europskim vrijednostima i govorimo. Što se tiče pak pak NATO saveza. Ovdje govorimo o tome što bismo mi željeli. Mi bismo željeli da sve zemlje jugoistoka Europe postanu punopravne članice Europske unije i NATO-a, vi ste apostrofirali Srbiju. Pa zar nije interes Hrvatske da Srbija isto tako postane članica NATO-a? Proširio bi se prostor stabilnosti i mi smo ovdje izrazili samo spremnost da ako oni u nekom trenutku odluče isto tako pridružiti se toj organizaciji da će imati u tome hrvatsku potporu. A sve ostale države imaju taj taj cilj, sve ostale države tog prostora idu u smjeru i EU i NATO saveza, sve ostale države žele primijeniti one one standarde i kriterije koje je Hrvatska već primijenila i ovu deklaraciju gledajte kao jednu snažnu političku poruku jedne zemlje koja je završila pregovore, koja će uskoro potpisati pristupni ugovor, šalje poruku svojim susjedima želimo vam da i vi budete jednako uspješni kao što smo to i mi. Hvala lijepo.